Отже, колеги, прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватись. 10:05:32

Зареєстровано 365 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Коротко розповім вам перебіг подій. Ми протягом кількох днів обговорювали правки до Закону про Вищий антикорупційний суд. Нам залишилось, колеги, 55 правок. Я думаю, що це той період, близько години, що ми будемо їх розглядати. Увага! Після того, після того, на вимогу двох фракцій я оголошу перерву для того, щоб комітет міг зібратись, проаналізувати усі правки, які ми пройшли. В той саме час я запрошу вас під час цієї перерви, голів фракцій, до мене на нараду перед голосуванням, щоб ми змогли обмінятись думками і визначенням. Це буде приблизно 11 година. Потім комітет своє рішення в письмовому вигляді роздасть всім народним депутатам, щоб народні депутати перед голосуванням змогли ознайомитись. І потім ми перейдемо безпосередньо до голосування. Я це говорю для того, щоб орієнтуватись, що голосування буде орієнтовно між 11:30 і 12 годиною. Цей той період, коли всі народні депутати повинні бути в залі. Хочу звернути увагу, сьогодні навіть Вікторія Пташник, молода мама, з маленькою дитиною прийшла в зал, щоб проголосувати за антикорупційний суд. І це приклад для всіх. Я наперед говорю, коли буде голосування, і тому подивіться, кого немає поруч. 11:30-12 година в залі має бути максимальна концентрація. Це буде важливе історичне рішення для українського парламенту, до якого ми довго йшли. І я прошу всі фракції максимально змобілізуватись для того, щоб ми провели позитивне і результативне голосування. Отже, нагадую, ми зупинились на правці 1872 і з неї ми продовжуємо наш розгляд. І я надаю слово для оголошення правки

будь-який закон, який називається гарно "про антикорупційний суд", Україні потрібен закон, який забезпечить формування і функціонування реального, незалежного, фахового, якісного і професійного антикорупційного суду. На жаль, законопроект Порошенка не надає можливість сформувати чесний і незалежний,

Тому, на жаль, в такому вигляді, як цей закон було внесено, в такому вигляді, як цей закон презентовано для другого читання комітетом, на жаль, він є достатньо сумнівним з точки зору його підтримки і прийняття. Тому ми подаємо низку поправок, які можуть покращити Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці 1872. Прошу визначатися.

була відхилена і комітетом, і залою. 42 голоси - "за", поправка відхиляється. Наступна – 1874/ Олена Сотник. Будь ласка. Дякую, пані головуюча. Насправді за ці дні дуже багато є запитань, запитань від громадян, від журналістів і вони, до речі, не про Раду міжнародних експертів і не про питання вето. Настільки завищенні очікування від цього закону, настільки завищені очікування від цієї інституції, люди питають ключове: "А коли згідно даного законопроекту запланована фактично робота? Тобто коли почне працювати Вищий антикорупційний суд?". Так, абсолютно погоджуюся, моделі сьогодні немає, в цьому залі текст, який в нас на руках знаходиться це не законопроект і за нього ще неможливо голосувати. Але на питання, коли запрацює антикорупційний суд, людям треба відповісти. Тому фракція "Самопоміч" пропонує чітко в своїй поправці зазначити, коли розпочнеться добір і коли він закінчиться, щоб була відповідь, коли запрацює антикорупційний суд. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу визначитися 1874 поправка, комітет її відхилив.

Дякую, головуючий. Це моя поправка, яка стосується графіку, фактично графіку як буде відбуватися від початку і до кінця створення Міжнародної ради експертів, добір, призначення для того, щоб ніхто не міг сказати, що Вищий антикорупційний суд буде створено, там, за 5 або за 7 років. Насправді, сценарій на сьогоднішній день виглядає так, з огляду на те, як подав Президент законопроект, що фактично ми можемо сьогодні проголосувати за цей закон, розказати людям, що це велика перемога і ми зробили великий крок вперед. А насправді сам процес і безпосередньо сам результат, тобто перші вироки ми можемо побачити за 10, 20, 15 років, і ні у кого не буде згідно цього закону відповідальності. Тому в моїй поправці чітко запропонований графік, як буде відбуватися поетапне створення Вищого антикорупційного суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися: поправка 1875 Олени Сотник. Комітет відхилив.

От в ЗМІ насправді зараз вся увага зосереджена лише на одному моменті – це моменті права вето міжнародних експертів. В перемовинах, які зараз ведуться з міжнародними партнерами, теж це ключовий фокус. Але ніхто чомусь не задається питанням, а з яких експертів міжнародних буде складатися ця комісія? Вибачте, але міжнародних експертів - їх можуть бути сотні тисяч, і вони можуть фактично бути пєшками і підконтрольними людьми Банковій. Тому я пропоную в своїй поправці дуже чітко зазначити, від кого делегуються ці експерти. Це Європейський Союз, це Рада Європи, це Світовий банк і фактично ті організації, з якими у України є міжнародні договори з приводу співробітництва у антикорупційній діяльності. Тоді можна говорити про те, що дані експерти будуть незалежні і незаангажовані і фактично не будуть підставними особами Банкової. Дякую. Я тільки хочу сказати, пані Олена, що ми ще тиждень тому визначили концепцію, відповідно до якої всі міжнародні організації, які справді надають допомогу Україні відповідно до міжнародних договорів, матимуть право внести свої пропозиції, в тому числі ЄС, бо тут багато було дискусій з цього приводу, оскільки у нас є ратифікована Угода про асоціацію, яка є міжнародним договором, що дає можливість представникам Європейського Союзу, як і іншим, яких ви перелічили, які мають право надавати свої пропозиції. І тому я думаю, що це питання вирішено. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатися колег по поправці 1876. Комітет її відхилив. 65 – за. Поправка відхиляється. Наступна – 1879, народний депутат Власенко. Будь ласка, мікрофон. Дякую, шановна Ірина Володимирівна! Я вчергове хочу сказати, що українському суспільству потрібен незалежний, чесний, професійний антикорупційний суд, а не будь-яка будівля, на якій буде табличка "антикорупційний суд", а судити будуть так само, як судять сьогодні більшість українських судів. Тому нам потрібно запровадити в цей закон механізми, які забезпечать незалежний від Порошенка відбір кандидатів у судді. Забезпечить критерії відбору суддів об'єктивні, а не суб'єктивні, які будуть застосовувати люди Порошенка по відношенню до цих людей. Нам треба забезпечити, щоб в Міжнародну раду експертів не потрапили чергові "найджели брауни", яких Порошенко пропихував в аудитори НАБУ, ми це все бачили на власні очі, ми це все пройшли. Саме тому законопроект в редакції Президента Порошенка в тій редакції, в якій комітет запропонував до другого читання, є дуже сумнівним з точки зору можливості створення всіх цих незалежних умов. На жаль, може бути створено черговий фейковий суд, який не витримає очікувань українських громадян. Наші поправки направлені на уникнення цього. Коментар Руслана Князевича. вирішили таку кількість встановити безпосередньо законом, то ми взагалі вилучаємо цю норму, тому і комітет не підтримав, оскільки немає норми до якої вносяться зміни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись. 1879. Комітет відхилив цю поправку. За-42 Поправка відхиляється. Наступна – 1886, Тетяна Юзькова. Будь ласка. Дякую. Моя правка направлена на встановлення принципу законності вироків зазначеного суду, для того щоб протягом чи після розгляду, судового розгляду, якщо цей суд запрацює, відбувся принцип можливості оскарження судового рішення до іншого вищого суду. Тобто мова йде про впровадження принципів двох судів в судах першої інстанції та суду апеляційної інстанції Вищого апеляційного суду. Тому прошу колег підтримати мою позицію. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дякую, Тетяна Леонідівна. Справа в тім, що оскільки дійсно ваша концепція не підтримана, то не могла бути підтримана і ця правка. І ми пропонуємо тоді залишити ту редакцію, яку ви бачите в правій крайній колонці, відповідно до якої суд почне працювати одночасно з того часу, коли відбудуться відповідні збори суддів з цього суду, а не збори двох суддів, двох судів, як пропонує автор. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по поправці 1886 шановної колеги Юзькової, комітет відхилив її.

За-42 Поправка відхиляється. Наступна – 1893, це від депутатів від "Самопомочі". Колеги, від "Самопомочі", будь ласка, Олена Сотник. Дякую. Дана поправка стосується моменту, коли, за якої кількості, мінімальної кількості суддей, які пройдуть конкурс, почне працювати антикорупційний суд. Комітет має свою формулу, вона не до кінця мені зрозуміла, буду просити все ж таки голову комітету роз'яснити. Але для нас є ключовим, що за тих обставин, коли буде мінімально об'єктивна кількість суддей, які зможуть, вже почнуть розглядати, з огляду на великий суспільний запит щодо початку роботи цього суду, ми вважаємо, що за цієї мінімальної кількості вже суд має почати працювати. Тому що у людей є дуже високі, я б сказала, навіть завищені, очікування і сподівання щодо роботи даного антикорупційного суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, роз'яснення комітету. Дуже дякую за запитання. Справді ми підтримуємо вашу позицію, і саме тому ми пропонуємо змінити чинну норму, відповідно до якої ДСА мало би додатково визначати кількість суддів. Ми безпосередньо пропонуємо - це погоджена, в тому числі з Венеційською комісією, норма, прямо записати мінімальну кількість суддів, за якою суд розпочне свою роботу. Тобто, якщо буде така кількість призначена, вони одразу повинні відповідно призначати збори суддів і з цього моменту відбудеться… буде день початку роботи цього суду. Щодо кількості. Пропонується, щоб така кількість, для того щоб вони розпочали свою роботу, щонайменше становила 35, щонайменше.А якщо вони вважатимуть, що можна далі більше, то вони тоді відповідно до конкурсів повинні дивитися. І так само серед цих 35, ми вважаємо, що найменше 10 повинні бути в Апеляційній палаті. З якою метою? Для того, щоб сформувати 8 колегій з 3 осіб в першій інстанції, плюс голова, який відповідно буде керувати. Так само виходить три колегії апеляційні плюс голова суду. Я думаю, що цього буде достатньо, на думку в тому числі Венеційської комісії, оскільки такого роду суди працюють Завершити дайте, 15 секунд, вже на практиці розуміти, чи достатньо, чи недостатньо цих суддів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Шановні колеги, фракцію "Самопоміч" задовольнило роз'яснення голови комітету. 1896 наступна поправка, народного депутата Заліщук і Голуба.

Дякую. Шановна Ірина Володимирівна, окрім всіх механізмів, які абсолютно не забезпечують незалежність, професійність можливого створеного Вищого антикорупційного суду, нам ще в цьому законопроекті запропонували модель, яка не існує в жодній країні світу, яка уособлює в одному суді по факту два суди. При цьому неодноразово голова комітету говорив про те, що ці два суди будуть розділені організаційно, фінансово, навіть в різних приміщеннях будуть відправляти правосуддя. Але чомусь із впертістю, яку можна було б застосувати в іншому напрямку, нам говорять, що це єдиний суд. Тому неодноразово фракція "Батьківщина", я і Юлія Володимирівна Тимошенко як автори поправок, говорили про те, що з точки зору логіки і здорового глузду, української правової традиції треба було б апеляцію…. апеляційний суд виділити окремо і створити окружні суди там, де знаходяться територіальні підрозділи НАБУ, суди першої інстанції і зробити Вищий антикорупційний суд як апеляційний суд. Ця поправка теж про це. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Поправка 1898. Комітет її відхилив. За-27 Поправка відхиляється. Наступна поправка народного депутата так само Власенка 1904. Прошу вас. Дякую, шановна Ірино Володимирівно. Механізм запуску антикорупційного суду теж є надто важливим. "Перехідні положення" щодо можливого функціонування Вищого антикорупційного суду в період, коли він не буде повноцінно створений, є дуже важливим. І механізми, механізми його функціонування повинні бути чітко зазначені. Вони не повинні бути маніпулятивними, вони повинні мати чіткі строки створення цього суду, імплементації і процедури призначення слідчих суддів і процедури формування відповідних палат, тобто це елементи незалежності суддів антикорупційного суду. На жаль, ці механізми в "Перехідних положеннях" розмиті з єдиною метою: для того щоб ними можна було маніпулювати, для того щоб на них можна було впливати, для того щоб цей суд не став реально антикорупційним, а залишився, на жаль, таким самим судом, як є наша вся судова система. Тому… і насправді весь законопроект направлений на те, щоб вихолостити ідею чесного незалежного професійного антикорупційного суду. Дякую, і прошу підтримати поправку. Дякую. Це, шановні колеги, була поправка 1898… Ні, я перепрошую, це поправка 1904 шановного колеги Власенка. І є коментар комітету. Будь ласка. Дякую, Сергій Володимирович, за запитання, за вашу пропозицію. Ми вже з вами дискутували, я тільки не вважаю, що ми таку модель, яку запропонуємо, пропонуємо як таку, яка буде неефективною. я сподіваюсь, що вона буде ефективною, але ще раз поясню логіку тієї концепції, яка була запропонована, в тому числі Венеційською комісією, і підтримана комітетом. Вона полягає в тому, що створення Апеляційної палати доцільне в одному суді як відповідно суді першої інстанції для розгляду справ по першій інстанції саме з цією метою, щоб ця палата розглядала виключно ті справи, які розглядав цей суд як суд першої інстанції. Тому, саме виходячи з таких міркувань, щоб не переобтяжувати суд, бо якщо зараз ми допустимо можливість створення ще одного суду, значить, всі підслідні справи, які перебувають, наприклад, в інших судах, можуть туди перекочувати. паралізує роботу цього суду, воно фактично заблокує, і ідея буде знівельована. Тому Венеційська комісія правильно підказує, що це має бути саме єдиний суд з апеляційною… Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу визначитися з голосуванням по поправці 1904 народного депутата Власенка і Тимошенко. Комітет її відхилив, За-33 Поправка відхиляється. Наступна - 1905, народний депутат Юзькова. Будь ласка, слово вам. Не можу в повному обсязі погодитись з доповідачем, оскільки для того, щоб не обтяжувати апеляційну інстанцію Вищого антикорупційного суду України, потрібно просто зазначити це в законі або у "Прикінцевих положеннях". Мої правки за номером 1905 і 1907, окрім правильної системи двох судів у складі Вищого антикорупційного суду, встановлюють можливість окремого суддівського самоврядування для обох ланок: першої інстанції і апеляційної інстанції, - що є запобіжником можливих зловживань суддів цього суду. Тому я зараз висловлююсь відносно правок за номером 1905, 1917. Я буду наполягати на голосуванні за обидві правки, але по другій не буду вже виступати. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. І хочу наголосити, колеги, що пані Юзькова тільки що дала свою позицію по двом поправкам: 1905, 1917. Є коментар шановного голови комітету. Будь ласка. 10:27:21 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я хочу сказати, Тетяна Леонідівна, що ми це зробили, коли я вже висловлювався минулого разу, як техніко-юридичні правки, які в тому числі звернуло увагу юридичне управління, я під стенограму їх сказав. Я можу ще раз нагадати, про що іде мова. Це і визначення термінів, де чітко написано, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду – виключно стосовно судових рішень,

і "розпочато і не закінчено розгляд". І добавили новий пункт, я ще раз його продублюю, що: "Суди апеляційної інстанції, крім Апеляційної палата Вищого антикорупційного суду (зумисно його прибрали), продовжують приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції, і не набрали законної сили у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цих кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, розгляд яких розпочато в судах першої інстанції до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду". Тому такі запобіжники встановлені. Я сподіваюсь, що ми ще сьогодні на комітеті підтвердим… 15 секунд, завершити дайте, будь ласка. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ще раз звернемо увагу залу, щоб з цими техніко-юридичними правками, як ви правильно зауважили, було в кінцевому рахунку проголосовано закон. Дякую. Дякую. Колеги, зараз я буду по черзі ставити поправки, які прокоментувала пані Юзькова. Я прошу голосувати, визначитися по поправці 1905. Комітет її відхилив. Прошу визначитися. За-20 Поправка відхиляється. І наступна - 1917. Прошу визначатися, колеги. Комітет її відхилив. Пані Юзькова просить підтримати. 1917, пані Юзькова презентувала дві поправки, і ми по черзі голосуємо. 10:29:25 За-19 Поправка відхиляється. Наступна – 1906, народний депутат Крулько.

що ажіотаж, який піднятий навколо цього законопроекту, абсолютно не відповідає його змісту. Цей закон в тій редакції, принаймні в якій він був внесений, в тій редакції, в якій він підготовлений до другого читання, він не забезпечує формування чесного, незалежного, професійного, антикорупційного суду. Він забезпечує можливість створення судової інституції, яка буде створена людьми Порошенка, буде тотально залежати від Порошенка і буде, скоріш за все, виконувати вказівки Порошенка. Тому без поправок цей закон виглядає сьогодні достатньо сумнівно зі змістовної точки зору. І він точно не виконає тих очікувань, які які від нього очікують, пробачте, за цю тавтологію. Тому лише з поправками, лише поправивши цей законопроект, його можна підтримати в цілому, давши хоча би мінімальну можливість створити механізми незалежності і професійності цього суду. Дякую. Дякую, шановні колеги. Отже, це була поправка 1907. Прошу визначатися. Комітет її відхилив. За-26 Поправка відхиляється. Я бачу, піднята рука шановної колежанки пані Юзькової. Я дуже прошу їй увімкнути мікрофон. Пані Юзькова, ми зараз знаходимося на поправці

1910, 1911, 1912, 1913, 1914 і 1915. Мова йде про те, що парламент не підтримав думку комітету про неможливість використання поліграфу під час моніторингу праці вже обраних суддів Вищого антикорупційного суду. Цей пункт встановлює, що Вища рада правосуддя має затвердити порядок проведення такого дослідження. Оскільки парламент вважає за необхідне застосовувати поліграф для моніторингу праці суддів, тоді я прошу повернутися до розгляду і не… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, отже, прозвучала тільки що вимога народного депутата Юзькової поставити на підтвердження низку поправок. На вимогу пані Юзькової я зараз по черзі буду ставити ці поправки на підтвердження. Наголошую, що комітет їх підтримав. підтримав. Пані Юзькова вимагає, щоб зала зараз визначилася. Отже, 1908 поправка. Комітет підтримав. Прошу визначитися. Комітет просить підтримати. Прошу визначитися. – за. Поправка відхиляється. 1912. Комітет підтримав і просить підтримати. Я прошу залу визначатися. – за. Поправка відхиляється. 1912. Комітет підтримав і просить підтримати. Я прошу залу визначатися.

– за. Поправка відхиляється. 1912. Комітет підтримав і просить підтримати. Я прошу залу визначатися. 94 – за. Поправка відхиляється. 1912. Комітет підтримав і просить підтримати. Я прошу залу визначатися.

За-91 91 – за. Ця поправка відхиляється. 1913. Комітет підтримав і просить підтримати. Колеги, прошу визначатися. за. Поправка, на жаль, відхиляється. 1914. Колеги, нагадую, що це ми зараз на підтвердження ставимо поправки. Комітет її підтримав 1914 і просить підтримати. Комітет просить "за" голосувати. Я прошу визначатися, колеги. Комітет цю поправку підтримав. 102 голоси "за", поправка відхиляється. І 1915. Комітет її підтримав і просить визначитися і підтримати. Колеги, прошу визначатися. Поправка відхиляється.

що будуть запроваджені певні механізми, які забезпечать незалежність, професійність цього антикорупційного суду. І будуть запроваджені механізми, які точно убезпечать цей суд від впливу Порошенка, від того впливу, який Порошенко уже розповсюдив на всю судову систему через ті самі механізми належну йому на праві власності ВККС (Вищу кваліфікаційну комісію суддів), належну йому на праві власності Вищу раду правосуддя. Якщо ці органи будуть обирати суддів антикорупційного суду, це означає, що вони вчергове пообирають людей особисто лояльних Порошенкові, так само, як це відбулося під час конкурсу до Верховного Суду, до якого пообирали людей, лояльних Петрові Олексійовичу, і туди потрапила лише невеличка кількість професійних, чесних суддів і чесних людей, які можуть відправляти правосуддя незалежно Прошу визначитися по поправці 1918. Комітет її відхилив.

ми практично завершуємо вже розгляд цих поправок по дуже важливому для країни Закону про антикорупційний суд. І ми хочемо, щоб цей суд був дійсно некорупційний і без корупції. Але це залежить від того, яка кількість голосів буде взята до уваги при подолані вето Громадської ради міжнародних експертів. Ми зараз маємо тут велику дискусію в залі про те, чи достатньо трьох голосів міжнародної ради міжнародних експертів із шести для того, щоб вважати, що це буде запобіжником, щоби недоброчесні люди потрапляли на посаду антикорупційного суду. Я вважаю, що це має бути чотири - більшість з шести чи чотири - більшість з семи. В іншому випадку ми будемо мати ту саму картину, яку ми отримали у Верховному Суді. Тому я думаю, що це ключове питання на сьогодні, яке ми зараз будемо розглядати, і тут важливо, щоб різні клептократи нас не розвели, всіх разом взятих, і український народ в тому числі. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету. Дякую, пане Юрію. Ваша правка трошки іншого стосується. Ми її відхилили з причин, що з точки зору комітету не відповідають, в тому числі дещо Конституції України. Але я при нагоді хочу скористатися і запропонувати техніко-юридичну правку, яку запропонувало Головне юридичне управління. В статті 247 в першій, в першій і другій частині два рази вилучити слово "відповідно" перед "апеляційним судом", так, як ми вилучили по всьому тексту, – це чисто технічна річ, щоби просто не було різнотлумачень. Прошу врахувати це як техніко-юридичну правку. Дякую. При цьому Юрій Дерев'янко і авторський колектив не на полягають на цьому голосуванні, колеги. Тому я не ставлю на голосування. І у нас іде зараз остання майже поправка, нашої шановної колеги Вікторії Пташник. По-перше, ми всі вітаємо пані Вікторію з народженням донечки. По-друге, вітаємо, що ви так швидко повернулися до роботи, і це прекрасний приклад поєднання материнства і роботи. 1924. Пані Вікторія, будь ласка, вам слово. Дуже дякую. Я сподіваюся, що сьогодні буде успішне голосування. І моя поправка, власне, виключає пункт, яким пропонується Президенту України внести проект додатковий про утворення суду Я хочу звернути увагу, що якщо ця поправка буде проголосована, то потрібно буде повернутися до моїх поправок 10 і 26, якими вказується, що саме цим законом утворюється антикорупційний суд. Мені би не хотілося би обтяжувати Президента додатковою необхідністю вносити якісь додаткові ще законопроекти після нашого, я сподіваюсь, сьогоднішнього успішного голосування. А я звертаю увагу, що Конституцією України передбачено, що саме всі суди утворюються законом, який має подавати Президент після консультацій з Вищою радою правосуддя. Тому я вважаю, що ми можемо утворити антикорупційний суд саме цим законом і я прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, коментар шановного голови комітету. Колеги, прошу повертатись до сесійної зали. По суті, це остання поправка законопроекту, який ми обговорюємо. вітаю вас з такою знаменною подією. Хочу вам сказати, що ми, в принципі, цю дискусію протягом минулого тижня тут майже ціле засідання пленарне проводили. І нас тоді… на думку мою, на думку комітетів, вихід з ситуації запропонувала Венеційська комісія, яка вважає, що спеціальний порядок, визначений Конституцією щодо утворення судів, який справді передбачає не тільки рішення Президента і внесення відповідного законопроекту, а й погодження Вищої ради правосуддя, треба зберегти, щоб не ставити під легітимність цей закон. І ми погодилися з такою позицією. Вони на цьому наполягали, комітет її підтримав, сесійна зала теж вирішила схвалити таку концепцію. Тому просив би зараз, якщо можна, вже не відходити від цієї концепції. Дякую. Дякую вам. Отже, ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 1924. Комітет її відхилив, хто підтримує, я прошу проголосувати, будь ласка. За-56 Рішення не прийняте. Отже, 1925. 1926. 1927. Шановні колеги, ми завершили обговорення право, ми завершили. 1927. Попов. Будь ласка, остання, заключна правка 1927 Попова. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, після набуття чинності законом почнеться формування Міжнародної ради експертів, почнеться конкурсний відбір, проте темні сили корупції можуть заблокувати, затягнути створення антикорупційного суду на організаційному рівні. Саме тому я пропоную в "Прикінцевих положеннях" визначити уповноважений державний орган, а саме Державну судову адміністрацію України, яка повинна паралельно з проведенням конкурсних процедур по відбору суддів організувати всі необхідні логістичні моменти для запуску роботи Вищого антикорупційного суду, а саме: приміщення, персонал, формування бюджету, канали зв'язку і таке інше. І доручити Державній судовій адміністрації протягом шести місяців з дня набуття чинності законом забезпечити матеріально-технічну базу Вищого антикорупційного суду. Як правило, це включається в урядову постанову, в план заходів на реалізацію закону. Але для того, щоб ми були впевнені в тому, що суд запрацює швидко, пропонує включити це в "Прикінцеві положення" цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні. Отже, я ставлю на голосування заключну правку 1927, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати.

Дякую. Отже, колеги, правка не пройшла. Рішення не було набрано. Ми завершили складну, але плідну дискусію по всіх правках. Хочу повідомити, що в зал Верховної Ради прибув Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Привітаємо Володимира Борисовича Гройсмана. (Оплески) І також хочу вам повідомити, що у Верховну Раду України прибув автор законопроекту, ініціатор законопроекту – Президент України Петро Олексійович Порошенко. І я запрошую Петра Олексійовича в зал Верховної Ради України. Вітаємо: Петро Олексійович Порошенко. Хочу повідомити, колеги, що до усіх законів, які стосувались судової реформи, ми проводили протягом кількох місяців переговори з Венеційською комісією. Також ви знаєте, що фактично всі позиції були узгоджені, крім однієї, ключової, яка стосується повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Хочу вам повідомити, що переговорити завершені успішно, що фактично ми змогли знайти формулу, яка повністю відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. І, шановні друзі, я запрошую до слова по цьому важливому, надважливому закону

Дуже радий вас чути, шановний пане Голово, шановна президія, шановний Прем'єр-міністре, шановні народні депутати! Сергію, і вас вітаю! Сьогодні дуже важливий день. За 4 роки ми зробили величезну роботу: зробив Президент, зробили уряди, зробив кожний народний депутат, який є в цьому залі. Але сьогодні голосування за антикорупційний суд – є лакмусовий папірець для кожного народного депутата, бо сьогодні ми завершуємо створення ефективної, прозорої, антикорупційної інфраструктури. Зроблено дуже багато. В цьому залі були проголосовані і підтримані і у тому числі мої законопроекти, якими створювалося незалежне і прозоре антикорупційне бюро; надано законодавче забезпечення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; створено Національне агентство з запобігання корупції; вперше створено законодавче забезпечення заповнення електронних декларацій, яке вимусило звітувати кожного чиновника і запровадило кримінальну відповідальність за порушення невідповідності образу життя отриманим доходам. Це те, що ми з вами обіцяли виборцям, те, що ми з вами успішно зробили. Я не маю жодного сумніву, що сьогодні Верховна Рада України продемонструє відповідальність і спроможність в прийнятті законопроекту про антикорупційний суд. Ще раз хочу подякувати за підтримку мого законопроекту в першому читанні, більше як 280 народних депутатів за нього проголосували. Це також дає підстави для оптимізму. Хочу окремо подякувати членів комітету, які провели дуже активну роботу, у тому числі і з міжнародними організаціями, з Венеціанською комісією, і вийшли на той варіант, який сьогодні дає підстави вважати, що законопроект буде прийнято. Хотів би окремо наголосити, ми його приймаємо не для Міжнародного валютного фонду, як дехто може подумати. Ми його приймаємо і не для Венеціанської комісії, не для Ради Європи, не для Європейського Союзу чи для наша з вами мотивація – ми його приймаємо для України. Для того, щоби забезпечити ефективну, прозору боротьбу з корупцією, створити незалежний, незалежний антикорупційний суд, який є частиною всієї реформованої судової системи, яка також була створена виключно за вашою позицією, коли ми прийняли відповідні зміни до судової реформи. Велика дискусія відбувалася навколо панелі міжнародних експертів, дискусія, яка зачіпала декілька питань. Питань, створювати чи ні, її не було. А яким чином панель міжнародних експертів, забезпечивши свою функцію щодо довіри і прозорості, щодо професіоналізму і компетентності, в той же час не буде порушувати суверенітет України і буде в повній мірі відповідати Конституції. Я хочу наголосити, що той варіант, який запропонований комітетом, повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії і, в той же час, повністю відповідає Конституції і законам України. Я не буду зараз робити великий програмний виступ. Тим більше, що, я кажу, сьогодні - 7 червня, і я думаю, що саме в сьогоднішній день прийняття цього законопроекту дасть нам величезні можливості. Величезні можливості щодо підвищення кредитного рейтингу України, величезної можливості щодо збільшення довіри до України з боку іноземних інвесторів, забезпечення економічного зростання і ключова позиція – довіри людей. Я звертаюся до кожного в цьому залі, незалежно від того, яку фракцію, яку політичну силу він представляє. Народ України твердо стоїть на боці необхідності створення антикорупційного суду. Я закликаю вас, щоб сьогодні Верховна Рада знайшла в собі сили, можливості, які вона демонструвала не один раз за останні чотири роки, і проголосувала Закон про антикорупційний суд. Впевнений, що Верховна Рада сьогодні гідно скласть цей важливий іспит. Бажаю вам успіху! Дякую.

розгляд їх в залі. Станом на сьогодні в результаті переговорів ми найшли формулу, яка повністю, наголошую, відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії. Зараз для аналізу правок необхідно, щоб комітет міг провести своє засідання, щоб ми змогли вийти на публічне, прозоре, узгоджене рішення. Бо, я хочу наголосити, усі рішення, які стосуються боротьби з корупцією, приймалися тут, в цьому залі, бо тут і є центр прийняття рішень в державі. І я впевнений цього разу ми теж пройдем це випробування. І ми тут разом будемо приймати рішення, і я впевнений, це рішення буде позитивним. Отже, колеги, нам необхідний час для засідання комітету. Дві фракції парламенту: "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" - дали заяву на перерву. Отже, ми маємо півгодини, за цих півгодини я прошу усіх членів Комітету з питань правосуддя зібратись на засідання комітету в конференц-залі. В конференц-залі! Внизу в конференц-залі. А голів фракцій я прошу підійти на нараду до Голови Верховної Ради України на третій поверх. Голів фракцій я прошу підійти на третій поверх на нараду з Головою Верховної Ради. І, колеги, в 11:30 я усіх чекаю в залі, ми будемо переходити до голосування. Дякую всім. Оголошую перерву на 30 хвилин, до 11:30. Дякую. Зараз прошу на хвилину Ірину Геращенко зробити повідомлення. 10:53:56 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, дозвольте зробити тим часом повідомлення. Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові. І зараз за ініціативою профільного Комітету охорони здоров'я у Верховній Раді України так само ті колеги, яким це дозволяє стан здоров'я, показники, можуть долучитися до акції здачі крові. Першим сьогодні став наш колега з БПП Іван Спориш. Хто хоче доєднатися – будь ласка. Це дуже важливо сьогодні. ви знаєте, що у нас тут працює медичний пункт, там зараз знаходяться медпрацівники, є відповідне обладнання. І всі бажаючі можуть зараз здати кров для того, щоб допомогти і дітям, які того потребують, і Збройним Силам України. Дякую.

Колеги, було півтори години перерви. Зараз я прошу: обмін думками, обмін думками. Голови фракцій, по одній хвилині, щоб ми обмінялись думками перед голосування. Прошу: я дам кожній фракції по хвилині на виступ. "Блок Петра Порошенка", одна хвилина. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Шановні громадяни України! Тільки що комітет прийняв фінальне рішення, яке дає нам можливість в цій залі проголосувати за закон, я вважаю, один з ключових законів, ініціативу Президента України, про антикорупційний суд. Це буде лакмусовий папірець цієї зали, тому що ми чітко побачимо, хто тільки на телевізійних ефірах чи на шпальтах газет бореться з корупцією, а хто реально в залі приймає рішення, які дозволять нам вирішувати цю проблему набагато більш ефективно. Тому, шановні колеги, фракція партії "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати законопроект авторства Президента. Ми закликаємо всіх колег згуртуватися в цій залі і одностайно підтримати ініціативу, яку підтримує більш ніж 80 відсотків нашого населення. Дякую за увагу. Прошу ще раз підтримати цей закон всіх в цій залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хочу повідомити, зараз роздруковується рішення комітету, до яких правок комітет пропонує повернутись. Воно буде роздане в залі, і ви з ним зможете ознайомитись, коли буде йти обговорення. Зараз від "Народного фронту" Максим Бурбак. 12:59:26 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, фракція "Народного фронту" послідовно підтримала створення Вищого антикорупційного суду, тому що хотів би всім нагадати, що 4 роки назад ще урядом Прем'єра Арсенія Яценюка було розпочато низку реформ щодо створення антикорупційних органів. Ми створили разом з вами НАЗК, НАБУ, ми разом з вами створили електронні декларації, кожен депутат і чиновник тепер заповнює їх. Ми з вами ввели в дію системуProZorro, яка дозволила зекономити гроші при закупівлі за Тому ще раз звертаюся до всіх вас сьогодні зробити вирішальний крок у створенні Вищого антикорупційного суду для того, щоб він слугував народу України і нашим інтересам. Для того, щоб корупціонери, нарешті, сиділи за ґратами, а не для того, щоб зараз хтось дискутував тут в залі, що нібито не ті правки провели. Тому прошу всіх згуртуватися, голосувати, і створюємо Вищий антикорупційний суд в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко. Шановний пане спікере, шановні народні депутати, більше року тому в цьому залі 335 депутатів проголосували за проведення судової реформи. Народ очікував, що суди будуть змінені, але замість цього нам сьогодні пропонують, і це особливий цинізм, парламент повинен прийняти рішення, яке напряму протирічить Конституції України статті 125, тому що згідно цієї статті заборонено створення окремих особливих судів. Наша фракція наполягає на проведенні судової реформи того, чого чекає весь народ України, щоб всі суди були змінені, були чесними, справедливими, а цей суд, його створення, ми не підтримуємо і голосуємо проти. Дякую за увагу. від фракції "Блоку Юлії Тимошенко" буде виступати Юлія Володимирівна Тимошенко. Колеги, давайте визначимося. Я даю по величині. Радикальна партія, готові виступати? Я буду давати по величині, по величині фракцій. Будь ласка, "Самопоміч". Олег Березюк. Віктор, ви готові? Будь ласка, Бондар від "Відродження". Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Безумовно, ми не погоджуємося з тією політикою економічною, яку проводив уряд і влада останні роки. Наслідком цієї політики є по суті знищення промисловості, енергетики, транспортної галузі і так далі. Звідки виникла ця політика? Виникла під тиском наших зовнішніх кредиторів і заради кредитів, як я вже неодноразово говорив, уряд і влада готові зробити все, що завгодно. Але прийняття Закону про антикорупційний суд – це виняток, коли, дійсно, зовнішній тиск робить гарну справу для України. Антикорупційного суду в Україні бояться більшість депутатів, більшість провладних людей, які сиділи на корупційних потоках і продовжують сидіти. Тому моя особиста позиція і позиція більшості депутатів нашої фракції: ми будемо голосувати і підтримувати закон для того, щоб в Україні покласти край цим корупційним діям. І я закликаю депутатів, які не бояться розслідувань по корупції, проголосувати за цей законопроект. І життя покаже, хто, де і як жив в Україні Ще не має готовності. Будь ласка, до слова запрошується Олег Березюк. Олег Березюк запрошується до слова. Немає готовності ще. Будь ласка, що слова запрошується Юлія Тимошенко. Колеги, представники фракцій, увага! Увага! Я даю по величині фракцій, тому я прошу зараз свої думки висловити від президії. Зараз "Самопоміч", Олег Березюк. Запрошую до слова Олега Березюка. Пане Олег.

Отже, запрошую до виступу Олега Березюка. Єгор Соболєв, будь ласка.

Пане спікере, я не розумію, для чого такий важливий закон, за який ми більше 2 років боролися в цій залі, ухвалювати в такий ганебний спосіб? Наскільки треба не поважати себе і парламент, щоб змушувати читати з голосу і приймати рішення за хвилини. Це ганьба вам як спікеру Верховної Ради України. "Самопоміч" буде підтримувати законопроект про антикорупційний суд, який ми розробили більше 2 років тому. "Самопоміч" бачить в нинішньому законопроекті один ризик, яким обов'язково спробують скористатися топ-корупціонери. Номінування експертів до Ради міжнародних експертів буде робитися не урядами держав, які там допомагають боротися з корупцією, це була наша пропозиція, а просто міжнародними організаціями. Сюди будуть знову пробувати привести "найджелів браунів" і видати їх за міжнародних експертів, які нам начебто допоможуть антикорупційних суддів.

Я хочу вам нагадати, що ми три дні розглядали законопроект, два тижні, дві години йшло засідання комітету, де мали присутні бути всі і представники фракцій, і члени комітетів. Яке ще більше може бути дотримання процедури ніж те, яке ми отримали? І я прошу всіх зараз не зривати роботу по ухваленню рішення про антикорупційний суд. І запрошую до слова Юлію Володимирівну Тимошенко. Будь ласка.

Шановні колеги, наша команда з першого дня і з першої миті підтримувала антикорупційний суд, його створення, але лише при одній умові, якщо антикорупційний суд буде незалежний персонально від Президента України і від його корумпованого оточення. Якщо цей суд буде незалежний, в цьому є сенс і зміст, а якщо це маріонетка в руках Президента чергова, так, як і Верховний Суд, то тоді навіщо весь цей цирк. Я можу зараз твердо сказати, що той законопроект, який вони узгодили, залишає антикорупційний суд приватною власністю Президента України, і тому забудьте про боротьбу з корупцією. Але в той час я вважаю, що треба передати негайно цей законопроект до Венеціанської комісії в тому варіанті, який треба узгоджувати, і після і після обіду тоді приймати рішення, після заключення. Я вважаю, що це єдиний шлях, тому що те, що там зараз… те, що там зараз зроблено, нічого спільного не має з незалежним антикорупційним судом. І тому той хто хотів залишити корупцію можуть сміливо за це голосувати, а той хто боровся проти корупції, знайте, що це – фейк.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, подивіться, який повний зал. Я не бачив стільки депутатів, коли приймали присягу. Зупиніть 10 із 10 українців і запитайте, чи вірять вони в те, що ви зійшлися тут для того, щоб приймати рішення, які дадуть подолати корупцію? 11 із 10, яких ви спитаєте, скажуть, що не вірять. Суспільство не вірить вам і тій містифікації, яку ви сьогодні влаштовуєте. Реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності. Це повернення українців додому. Це підвищення доходів українців. Це відновлення економіки. Коли рішення приймається чи на догоду Президенту Порошенку, чи на догоду іноземним послам, горе тій країні, де парламент не усвідомлює важливості суверенітету, незалежності, поваги до української державності. Команда Радикальної партії проти зовнішнього управління, проти того, щоб українцям ставили завдання. Українці повинні керувати своєю державою і своєю долею!

"Воля народу" складається виключно з мажоритарних кандидатів, які представляють волю своїх виборців, а також волю тисяч співробітників, адже група наповнена виключно бізнесменами з тисячними, багатотисячними колективами. Всі 3,5 роки ми обіцяємо нашим виборцям, що нарешті щось зрушиться в питанні корупції. Дійсно, ми прийняли питання ДБР, ми прийняли питання НАБУ. Ці установи працюють, вони до суду доводять справи, а в суді справи розбиваються, це відомо. Нам потрібен конче цей антикорупційний суд. Не в будь-якому вигляді, звичайно, про це наголосили мої попередники, але він потрібний конче. Якщо ми сьогодні це провалимо, ми будемо вважати, що боротьба з корупцією потерпіла поразки. "Воля народу" за цей закон. Дякую.

Представник Президента, одна хвилина, Ірина Геращенко. Ой, Ірина Луценко. Будь ласка, зараз Ірина Луценко. І прошу приготуватися голову комітету до доповіді про рішення комітету, Руслан Князевич, будь ласка. Шановні колеги! Ми сьогодні приймаємо рішення, яке буде мати вирішальне значення для національної безпеки нашої держави і збереження цієї держави, яка дозволить сконсолідувати довіру до влади, до парламенту, до Президента всередині суспільства, адже ми завершуємо створення інструментарію по боротьбі з корупцією. Ми відкрили електронні декларації, за ініціативою Президента був внесений в парламент цей законопроект, і ми його підтримали. Суспільство побачило статки державних службовців, і наших в тому числі. Ми створили відповідні органи, силові органи по боротьбі з корупцією, це є САП і НАБУ. підтримуючий цей законопроект про антикорупційний суд, завершимо процес створення органів, які будуть боротися з корупцією в Україні. Ми робимо безпрецедентне рішення – ми вводимо норму, залучаючи міжнародних експертів до тих експерті, які будуть вибирати суддів в антикорупційний суд. Таким чином ми показуємо нашим міжнародним… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. …ми показуємо нашим міжнародним партнерам, що ми готові боротися з корупцією, ми готові виявляти в рядах державних службовців в будь-яких місцях цю корупцію, боротися з нею, засуджувати її і захищати державу економічно і в боротьбі з корупцією. Тому я би дуже просила вас, народні депутати, ті, хто приймав участь у засіданні комітету, ті, хто приймав участь у робочій групі… Дякую вам. Отже, виступи від фракцій груп завершені. І колеги, я запрошую до слова голову комітету Руслана Князевича. І прошу Апарат Верховної Ради України роздати рішення комітету, щоб депутати могли ознайомитись і могли знати, за що вони голосують. Будь ласка. В залі В залі вже роздана значна частина, роздають, так. Прошу всіх ознайомитись, щоб ви знали, за що ми голосуємо. Будь ласка, Руслан Князевич,

Комітет з питань правової політики та правосуддя додатково розглянув на своєму засіданні 7 червня 18 року протокол номер 71: проект Закону про Вищий антикорупційний суд за реєстраційним номером 7440 (далі – законопроект) та рекомендує Верховній Раді України: Перше. Відхилити правки 682, 683, 685-739 та викласти частину п'яту статті 8 в такій редакції: "Частина п'ята. За ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним в частині четвертій цієї статті, розглядається на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів. Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється більшістю від спільного складу Вищої та членів Громадської ради міжнародних експертів, за умови, що за нього проголосували не менше половина членів Громадської ради міжнародних експертів. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі. Таке спеціальне засідання проводиться не пізніше ніж на 30-й день з дня оголошення результатів іспиту, що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності. За запитом не менше як 3-х членів Громадської ради міжнародних експертів перед спеціальним спільним засіданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів може проводитись попередня співбесіда із кандидатами на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, в якій повинні взяти участь не менше 6 членів Вищої кваліфкомісії суддів України". У зв'язку з такими змінами провести техніко-юридичні доопрацювання тексту закону, зокрема: а) виключити пункт 3 частини дев'ятої статті 9 закону; б) пункт 4 частини дев'ятої статті 9 викласти в такій редакції: "пункт 4: бере участь у спеціальному спільному засіданні у передбачених цим законом випадках"; в) пункт 1 частини одинадцятої статті 9 викласти в такій редакції: "брати участь у її роботі особисто без права делегування своїх повноважень іншим особам, в тому числі іншим членам Громадської ради міжнародних експертів";

Відхилити правки за номерами 747, 748, 758, 759, 762, 763, 765 та частину шосту статті 8 викласти в такій редакції: У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів за виконання під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однаковою кількістю балів - як правило, учасник, який має більший стаж роботи на посаді судді у судах апеляційної, касаційної інстанції. У разі, якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж на роботі судді, а за наявностю учасників з однаковим стажем на посаді судді – учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності у обох учасників наукового ступеня або відсутність у учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів за виконання під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів - як правило, учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі, якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику… "…відсутності в обох учасників наукового ступеня - більший стаж професійної діяльності у сфері права". Третє. Відхилити правки з номерами 1682-1687, 1689-1690 та пункти 1, 2 частини дванадцятої статті 31 КПК викласти в такій редакції: "Перше: в суді першої інстанції – колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді не менше 5 років, крім випадків, коли жодний такий суддя у цьому суді не може брати участь у розгляді справи з передбачених законом підстав". І пункт другий: в апеляційному порядку – колегіально судом у складі трьох суддів хоча б один з яких, як правило, має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років, крім випадків, коли жоден суддя суддя в цьому суді не може брати участь в розгляді справи з передбачених цим законом… Кримінальне провадження у Вищому антикорупційному судді під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею одноособово, а в разі оскарження його ухвали в апеляційному порядку колегіально судом у складі не менше трьох суддів". Четверте. Врахувати правку 149 частково та частину першу статті 5 викласти у такій редакції: "Перше. Кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду". П'яте. Врахувати правку 422 редакційно та абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції: "На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом України "Про судоустрій та статус суддів", а також володіє знаннями і практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:" Шосте. Врахувати правки 664, 665, 667, 673 частково та частину четверту статті 8 викласти в такій редакції: "З метою сприяння Вищій кваліфкомісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім'ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата, його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесення до підсудності Вищого антикорупційного суду, утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена відповідно до Закону про судоустрій, на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається…" - і дальше по тексту.

"Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж 5 років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією". Дев'яте. Врахувати правку 1011 частково та частину шосту статті 9 викласти в такій редакції: "На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів в процедурах відбору кандидатів на заняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Члени Громадської ради міжнародних експертів, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд". Десять. Врахувати правки 1457-1462, 1471-1477, 1480-1485, 1492, 1496-1499, 1500-1502,

Врахувати частково правки 1788, 1791 щодо подання клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Врахувати правки 1818, 1819, 1820 щодо забезпечення гарантій незалежності суддів Вищого антикорупційного суду з урахуванням того, що в статті 480-1 "Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддею Вищого антикорупційного суду" частину першу статті виписати в такій редакції: "Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення суддею Вищого антикорупційного суду, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором "виконувачем обов'язків Генерального прокурора) у порядку, встановленому цим кодексом". Чотирнадцяте. Врахувати правки 1908, 1909, 1910,

щодо затвердження порядку проведення щорічного психофізіологічного дослідження..." Також комітет звертає увагу щодо необхідності врахування попередньо вже оголошених під час розгляду законопроекту головою комітету окремих редакційно уточнюючих та техніко-юридичних змін, в тому числі… Я перелік вже не буду зачитувати, бо я його зачитував на засіданні. зв'язку з цим, Комітет з питань правової політики та правосуддя вирішив: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про Вищий антикорупційний суд за (реєстраційним номером 7440) прийняти в другому читанні та в цілому з урахуванням запропонованої комітетом редакції до другого читання та пропозицій, викладених комітетом у цьому рішенні, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Дякую за увагу.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 була проведена дуже важка і клопітка робота. Ви пригадуєте, остання позиція, по якій йшла дискусія, - це повноваження Ради громадських експертів. І головна була позиція узгоджена: щоб в спільному голосуванні спільної панелі і суддів кваліфікаційної комісії, і Громадської ради міжнародних експертів було не менше трьох міжнародних експертів. Це позиція, яку ще два тижні тому я обговорював з нашими міжнародними партнерами – не менше трьох, членів Громадської ради міжнародних експертів і це чітко зазначено в рішенні комітету. Тобто рішення комітету цілковито врахувало ключові позиції, які були нам рекомендовані Венеційською комісією. Колеги, для того, щоби бути коректним, я поставлю перше голосування – підтримка рішення комітету, вони провели кропітку роботу. І я першим поставлю голосуванням підтримку рішення комітету, де, власне, враховані усі ці пропозиції, колеги, власне, всі є. І для того, щоб забезпечити публічний процес, кожному вони були роздані. Окрім того, дві години тривав комітет, всі мали можливість познайомитись з усіма позиціями, які є в рішення комітету. І тому, колеги, я прошу зараз, спочатку підтримати рішення комітету, а потім голосування за сам закон. Отже, шановні колеги, народні депутати, я прошу підтримати рішення комітету стосовно Закону про Вищий антикорупційний суд (№ 7440) і прошу підтримати своїм голосуванням рішення комітету, а потім голосування. Прошу підтримати рішення комітету. Колеги, це історичний момент. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуєм. Прошу голосувати. Це пропозиції, які ми узгодили. За-286 І таким чином ми можемо перейти до історичного моменту голосування за сам закон. Шановні народні депутати! Я прошу усіх приготуватись до голосування. І зараз запрошую в залі і Президента України, і прошу всіх урядовців зайти в зал. Я ставлю на голосування проект Закону про Вищий антикорупційний суд (№ 7440) з редакцією комітету, яку ми щойно прочитали і щойно проголосував, і підтримав український парламент з техніко-юридичними правками у другому читанні та в цілому. Голосуємо, колеги, це історичне рішення. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо, голосуємо, колеги.

За-315 Рішення прийняте. (Оплески) Я вітаю весь сесійний зал, це велика перемога і ще раз Верховна Рада продемонструвала свою здатність, і готовність до найважчих реформ. Вітаю всіх, колеги, вітаю Президента України. Запрошую до слова Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Дорогий український народе! Це є перемога, перемога України, перемога українського народу, моя перемога як Президента України, перемога українського парламенту на чолі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, перемога українського уряду на чолі з Прем'єр-міністром Гройсманом і перемога кожного народного депутата з 315, який проголосував за президентський законопроект і на сьогоднішній день відкрив зелене світло створенню Вищого антикорупційного суду України. Мої вітання вам! (Оплески) Сьогодні ми завершили формування формування антикорупційної інфраструктури. І я хочу наголосити рішучість дій української влади у боротьбі з корупцією, бо в жодній країні світу не існує настільки рішучих законодавчих актів, які прийняті цим парламентом і підписані мною. Антикорупційний суд з таким рівнем незалежності, з таким рівнем захисту, з таким, я сподіваюсь, рівнем ефективності, ми маємо зробити якомога швидше. Дехто мене критикував, коли я звернувся з проханням, щоби завершити процедуру створення антикорупційного суду в України вже у 2018 році. Це не є обіцянка, це є наша з вами спільна справа. І тому я хочу звернутися до уряду і до Міністерства фінансів для того, щоб відкрити фінансування по створенню антикорупційного суду.

до Міжнародної ради експертів, які будуть відігравати центральну роль у формуванні суду разом з Вищою Я хочу звернутися до кандидатів: кандидатів-українців, які представляють народ України, суддівського корпусу, з адвокатського корпусу, з науковців – не бійтеся, не бійтеся брати участь у конкурсі, служіть Україні, забезпечте незалежний… функціонування ефективного і незалежного антикорупційного суду, бо тільки через вашу байдужість це може не відбутися. Я вважаю, сьогоднішній день є історичним. Я вітаю з цим вас усіх. І хочу просто по-людськи подякувати, подякувати за дуже гарний подарунок на четверту річницю мого президентства. Дякую вам за це. Дякую. Вітаємо всіх, вітаємо всіх депутатів Верховної Ради України з прийняттям історичного закону. Вітаємо уряд, вітаємо Президента. Це ще одна перемога України. Слава Україні! Отже, колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання, як ми і домовлялися на Погоджувальній раді, є питання про визначення кандидатури від Верховної Ради України до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ. І я, колеги, прошу розглянути дане питання за скороченою процедурою. прошу підтримати скорочену процедуру, ми інакше не встигнемо. Прошу проголосувати і прошу підтримати за скорочену процедуру. Голосуємо.

хочу вам наголосити, що на ваш розгляд виноситься питання щодо визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю. Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щороку проводиться незалежна оцінка. Зазначену оцінку проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції провів відкритий і публічний конкурс, під час якого були обговорені усі кандидатури. І вчора комітет запропонував на розгляд Верховної Ради дві кандидатури: Василенка Володимира Андрійовича і Томаса Файєрстоуна. Таким чином, ми можемо перейти до розгляду даного питання, і я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Юрія Петровича Савчука. Хочу наголосити, що після обговорення буде рейтингове голосування двох кандидатів, а потім лишень той кандидат, який набере більшість, буде поставлений на голосування і відповідно буде підтриманий. Прошу, Юрій Петрович, до доповіді. Доброго дня, шановний Андрій Володимирович, доброго дня, шановні колеги. Перш за все з цієї високої трибуни хочу подякувати колегам з мого комітету, які вчора осталися працювати на комітеті, і ми разом опрацювали це вкрай важливе для антикорупційної політики держави питання. Так от 04 квітня 2018 року відповідно до статті 14, 33-1, 49, 50 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", статті 26 Закону України про Національне антикорупційне бюро та положень щодо організації та проведення кваліфікаційного відбору представників від Верховної Ради України до складу комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного антикорупційного бюро України, комітет прийняв рішення про оголошення кваліфікаційного відбору на представника від Верховної Ради України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного антикорупційного бюро. Кандидати мали відповідні вимоги абзацу 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України". До комітету для участі у кваліфікаційному відборі було надано 5 осіб. З метою відкритості та прозорості комітету було оприлюднено інформацію щодо кандидатів для обговорення громадськістю. 6 червня 2018 року на засіданні комітету за результатом обговорення поданих документів та співбесід із кожним кандидатом, у тому числі в режимі відеозв'язку, за результатами рейтингового голосування комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України визначити представника від Верховної Ради України до складу комісії зовнішнього контролю для проведення оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України із наступних кандидатів. Василенко Володимир Андрійович – український… Веде Будь ласка, дайте хвилину завершити. Це дуже важливе питання зараз обговорюється. САВЧУК Ю.П. Василенко Володимир Андрійович – український правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважений посол України, доктор юридичних наук, професор. Отримав 13 голосів на рейтинговому голосуванні комітету. Томас Фаєрстоун – правозахисник, партнер міжнародної юридичної фірми Baker & McKenzie (Сполучені Штати Америки). Отримав на рейтинговому голосуванні комітету 10 голосів. Просимо голосуванням визначити за представника від Верховної Ради України у члени комісії аудиту НАБУ. Дякую за увагу, шановні колеги. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту. Як ви знаєте: два – за, два – проти, обговорення. Прошу, ви можете іти на ваше робоче місце. Прошу записатися. Колеги, і поки відбувається запис, дозвольте зробити оголошення. До президії надійшла заява народного депутата пані Южаніної, Ніни Южаніної, яка просить оголосити про те, що її картка її картка спрацювала під час голосування за пропозиції комітету про антикорупційний суд, але не спрацювала її картка під час голосування за сам закон. І так само тільки що, заяви до президії немає, але з місця депутата Мустафа Найєм, так само кричить і плаче, що його картка не спрацювала… Не спрацювала під час голосування за антикорупційний суд. Отже, в нас не 315, а 317 голосів "за". Далі я оголошую, будь ласка, Дякую. ми сьогодні можемо закінчити наше ранкове засідання на дуже, як-то кажуть, такій хорошій ноті, якщо ми зараз все-таки приймемо рішення і проголосуємо. Тому що питання, яке зараз обговорюється, воно є не те, що вже назріло, воно вже декілька разів перезріло. Тому я закликаю депутатів не розходитися з зали і прийняти участь в голосуванні і вибрати достойного кандидата. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію від фракції "Народний фронт". І зараз я до слова запрошую від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Капліна. Будь ласка, пане Сергію. Я хочу привітати весь український народ, який… мільйони, десятки мільйонів наших співвітчизників і тут, в країні, і за кордоном нашу діаспору з тим, що український парламент зробив перший і важливий крок у реальній боротьбі з корупцією, розвитку антикорупційної інфраструктури і очікуване рішення від парламенту створення антикорупційного суду прийнято конституційною більшістю. Тепер наше завдання – аби мобілізувати зусилля громадських активістів, тих громадських рухів, організацій, які боротимуться, аби якомога швидше такий суд було створено, аби судді, дійсно, були доброчесними. Аби, дійсно, ті всі питання, які сьогодні є підвішеними, незакінченими, невирішеними і корупціонери, які не покарані, були покарані врешті-решт. Ми закликаємо продовжити нашу сьогоднішню важку боротьбу проти проти корупції, продовжити прийняття важливих, надзвичайно серйозних рішень, зокрема про призначення аудиторів. І хотів би ще раз наголосити, що я і мій колега Олександр Сугоняко голосували за відповідне рішення і зробимо все абсолютно, аби вся антикорупційна інфраструктура запрацювала. Але, разом з тим, наголошуємо, це лише перший крок. Бо я і мій колега Олександр Сугоняко підтримують думку і тезу про те, що справжня боротьба з корупцією – це підняття рівня заробітних плат, це боротьба за збільшення розміру Пенсійного фонду, збільшення пенсій, захист простих, пересічних українців. Цього вони потребують в першу чергу. І тоді вони всі виступлять єдиним фронтом у боротьбі проти корупції в Україні. Тому, користуючись нагодою, закликаю Прем'єр-міністра України, Президента країни, коаліцію попрацювати, аби зарплата простих українців збільшилась, аби ріс валовий внутрішній продукт, аби ми провели кампанію реіндустріалізації нашої країни, розвитку інновацій і побудови нової, сучасної економіки, і як наслідок збільшення добробуту наших громадян. Дякуємо за виступ. Будь ласка, Ігор Мосійчук. Він передає слово Олегу Ляшку. Будь ласка, з місця буде пан Олег виступати. 13:44:06 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Кандидатура професора, відомого юриста, правозахисника Володимира Василенка – це надзвичайно вдала, чудова і дуже правильна кандидатура для того, щоб бути аудитором НАБУ. Людина, яка все життя служить справедливості, закону, представляв і відстоював інтереси України на найвищих міжнародних трибунах, заслуговує нашої всебічної підтримки. І я звертаюся до всього парламенту прийняти рішення і обрати Володимира Василенка аудитором НАБУ для того, щоб провести незалежний аудит і зробити так, щоб мільйонні зарплати, які платять українці, мільярдні зарплати, які платять українці на цю новостворену антикорупційну інфраструктуру, щоб вся інфраструктура реально працювала, щоб знову людей не дурили, як із відомою реформою справедливою судовою від Президента Порошенка. Один відсоток українців довіряють цій реформі. Зате кожному зарплати, кожному космічні пенсії, пільги і усе інше. Пенсіонерам, робітникам, селянам, бюджетникам кажуть: грошей немає на підвищення зарплат, на підвищення пенсій. На всіх інших, на прокурорів, на суддів космічні гроші є. Треба повернутися обличчям до народу, тому що ключове, чого хочуть українці – справедливості, справедливості для себе, справедливості для країни, справедливості для своїх дітей. Команда Радикальної партії бореться за справедливість! Шановні колеги, зараз до слова запрошується представник фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв. Він представить позицію своєї фракції щодо обговорюваних кандидатур. Будь ласка. Будь ласка, Я, по-перше, пропоную запросити кандидатів. Я думаю, гріх парламенту голосувати всліпу. Треба поставити запитання кожній людині, визначитися відповідально. По-друге, я хочу звернути увагу всіх, що закон передбачає зовнішній аудит, закон передбачає, що людина тут не працює, немає інтересів, немає родичів, немає зв'язків, за які його можна взяти. В цьому залі дуже відома ця проблема. Тому фракція "Самопоміч" однозначно буде підтримувати американського прокурора, який займався переслідуванням російських олігархів в своїй професійній діяльності і рекомендує всім іншим робити те саме. Дякую вам. Отже, обговорення від фракцій і груп завершене. Переходимо до прийняття рішення. Зараз шляхом рейтингового голосування по кожному кандидату окремо пропоную визначитися щодо підтримки кандидата. Ще раз звертаю вашу увагу, що кандидатура, яка за результатами рейтингового голосування набере найбільшу кількість голосів, буде ставитися на затвердження Верховної Ради України.

Ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Василенка Володимира Андрійовича до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ від Верховної Ради України. Хто - "за", прошу проголосувати. Голосування рейтингове. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За Василенка рейтингове голосування. 276-за. Ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Томаса Файєрстоуна до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ від Верховної Ради України. Прошу голосувати, прошу підтримати.

За-208 За результатами рейтингового голосування та відповідно до статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро" ставлю на голосування питання про визначення Василенка Володимира Андрійовича, який набрав більшу кількість голосів під час рейтингового голосування, на визначення його членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективної діяльності НАБУ від Верховної Ради України. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-289 Оголошую про визначення Василенка Володимира Андрійовича членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ від Верховної Ради України. Прошу комітет разом з Апаратом Верховної Ради України оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. переходимо до наступного питання порядку денного. Рішення прийнято. Наступним питанням є Закон України "Про дипломатичну службу" з пропозиціями Президента України (7322). Нагадую, йде розгляд за спеціальною процедурою, дві доповіді, потім питання до них, а потім голосування. Отже, я ставлю на розгляд проект Закону 7322 "Про дипломатичну службу". І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. І хочу відразу оголосити, що я на 15 хвилин продовжую ранкове засідання, щоб ми встигли прийняти рішення. Дякую. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про дипломатичну службу" не може бути підписаний Президентом України з таких підстав. Закон, що надійшов на підпис, передбачається обов'язкове проведення консультацій в Комітеті Верховної Ради у закордонних справах для внесення міністром закордонних справ подання Главі держави про призначення на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України, Постійного представника України в міжнародній організації. В пропозиціях до вказаного закону Президент України наголошує на тому, що це не відповідає конституційно визначеному статусу та повноваженням комітетів Верховної Ради України. Так стаття 89 Конституції України передбачає, що комітети створюються Верховною Радою для здійснення законодавчої роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України. При цьому Конституційний Суд неодноразово наголошував, що комітети є органами Верховної Ради, які забезпечують здійснення повноважень парламентом, а їх діяльність пов'язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України. Слід зауважити, що Закон про комітети Верховної Ради, яким визначено організацію і порядок діяльності комітетів, передбачає попереднє обговорення кандидатур лише тих посадових осіб, яких Верховна Рада обирає, призначає, затверджує або надає згоду на їхнє призначення, згідно з Конституцією України. Отже, Конституцією України не передбачено для парламенту жодних повноважень з обрання, призначення, затвердження або надання згоди на призначення на посади надзвичайного і уповноваженого посла України, постійного представника України. Президент України пропонує виключити абзац другий частини третьої статті 14 нового закону "Про дипломатичну службу". Крім того, закон, який надійшов на підпис, передбачає визначення спеціальних місій, як тимчасових місій, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави. Водночас для Кабінету Міністрів України передбачається повноваження з визначення статусу завдань та функцій спеціальних місій. При цьому слід наголосити, що Конституцією України здійснення керівництва зовнішньополітичної діяльності держави покладено на Президента України. Кабінет Міністрів України, згідно основного закону, забезпечує здійснення зовнішньої політики держави, спрямовує і координує діяльність міністерств. З цього приводу також слід зазначити, що Конституційний Суд України у рішенні від 15.02.2009 року номер 2-РН/209 зазначив, що Президент України та Кабінет Міністрів України мають окремі конституційні повноваження у сфері зовнішньополітичної діяльності. З цього приводу лише Президент України як глава держави наділений повноваженням здійснювати керівництво цією діяльністю. З огляду на це, з метою проведення зазначених положень закону у відповідність із нормами Конституції України Президент України пропонує: в абзаці першому частини п'ятої статті 5 слова: "Кабінет Міністрів України" виключити. Шановні народні депутати, прошу підтримати. Дякую вам. До слова запрошується від… до співдоповіді заступник голови Комітету у закордонних справах Тарасюк Борис Іванович, будь ласка. Шановні народні депутати, Комітету у закордонних справах працював над законопроектом про дипломатичну службу в складі її робочої групи, яку я мав честь очолювати більше 1.5 роки. Комітет завершив цю роботу в червні минулого року, з червня минулого року і до червня цього року пройшов рік, коли через Президента і його адміністрацію українська дипломатія не мала Закону "Про дипломатичну службу". Рік Президент затягував прийняття. принципове, яке було і має бути принциповим для всіх нас депутатів-парламентарів, це питання того, чи будуть кандидати на глав дипломатичних представництв проходити консультації. Консультації, мова не йде про прийняття рішень у Комітеті у закордонних справах, така практика нагадаю, існувала, починаючи з 1991 року, коли Комісія у закордонних справах заслуховувала кандидатів на глав дипломатичних представництв. Таким чином, така практика існувала до 2011 року, коли за часів Януковича вона була зруйнована і український парламент був позбавлений цього механізму парламентського контролю. Парламентський контроль – це є однією із функцій будь-якого парламенту і перш за все Верховної Ради України. Цю функцію парламентського контролю виконував Комітет у закордонних справах. Що поганого у тому, що Комітет у закордонних справах проводив би консультації з кандидатами? Нічого поганого. І про це свідчить практика в тому числі і за нинішнього Президента, коли до комітету приходили кандидати на глав дипломатичних представництв, відбувалися змістовні, професійні розмови із членами комітету, і в результаті Президент приймав рішення, на яке він має право згідно з Конституцією. Отже, мова не йде про посягання на право Президента призначати згідно з Конституцією глав дипломатичних представництв, але мова йде лише про функцію дуже важливу парламентського контролю. І в зв'язку з цим я хочу сказати, що йдеться не про новацію шляхом відновлення, повернення до консультацій у Комітеті у закордонних справах, а йдеться лише про практику, яка була заборонена фактично за часів Януковича. Про що йдеться у даному разі? У даному разі йдеться про ствердження функцій парламентського контролю у парламентсько-президентській республіці. І це відбувається в часи наступу на парламентаризм, цькування і шельмування Верховної Ради. Тому я хотів би звернутися до всіх вас, шановних народних депутатів, всіх, хто цінує довіру своїх виборців. Я звертаюся до всіх вас, хто цінує парламентаризм в Україні, виступити на захист демократичного парламентаризму. Ваше голосування буде лакмусовим папірцем – я повторюю це слово втретє – лакмусовим папірцем щодо вашого ставлення до вас як народних депутатів і Верховної Ради в цілому. Тому я сподіваюсь, що Верховна Рада, що ви всі підтримаєте рішення Комітету у закордонних справах, який вчора на своєму засіданні засіданні більшістю голосів відхилив обидві пропозиції Президента України. Від голосування нашого буде залежати, чи дійсно, як сказав сьогодні Голова Верховної Ради, Верховна Рада є центром прийняття рішень в державі, чи ні. Тому я закликаю підтримати рішення Комітету у закордонних справах і не підтримувати пропозиції, обидві пропозиції Президента. Одна з цих пропозицій посягає на права парламентаризму в Україні, а друга пропозиція фактично порушує Закон "Про міжнародні договори України", яким прямо записано право Кабінету Міністрів сформувати делегації для підписання угод, які є компетенцією Кабінету Міністрів. Тому обидві ці пропозиції не пройшли і не мають згоди Комітету у закордонних справах. І від імені згоди Комітету у закордонних справах я звертаюся до цієї зали не підтримувати пропозиції Президента. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, обговорення завершене, і я прошу усіх уваги. Колеги! Я прошу всім максимальної уваги, бо зараз буде голосування. Я хочу вам зазначити, що в період 2008, 2009, 2010 років я був членом Комітету закордонних справах. У той період ми, всі посли проходили консультації і представлення на Комітет закордонних справах. І я маю глибоке переконання, що так і повинно бути. Разом з тим, хочу вам повідомити, що зараз в залі під ризиком стоїть Закон "Про дипломатичну службу", який роками готувався і найбільше доклався до цього Борис Іванович Тарасюк. Я знаю, які великі зусилля і як сильно дипломатична школа чекає цього закону. Тому я провів необхідні консультації, і прошу мене послухати. Я узгодив наголошую, що це моя принципова позиція – щоб був виданий указ Президента, в якому буде зазначено, зараз я зачитаю: "Порядок представлення кандидатур для призначення на посади надзвичайного і повноважного посла України, постійного представника України при міжнародних організаціях, представника України при міжнародній організації, глави місії визначається спільним рішенням Міністерства закордонних справ України та Комітетом Верховної Ради України, до відання якого віднесено питання дипломатичної служби. Тобто після голосування закону буде указ, яким буде визначено обов'язковість представлення кандидатів на посли перед профільним Комітетом у закордонних справах. Чому я так, чому так я за це переймаюсь? Я знаю, це є компроміс, але якщо ми не підтримаємо, ми можемо втратити закон, що на мою думку, є набагато більшою небезпекою. Хочу ще раз для всіх підтвердити, у випадку голосування буде указ Президента, який буде регламентувати. І це моя особиста позиція, я на ній наполягаю, і я можу гарантувати, що цей указ появиться в найближчий період. І тому, колеги, для того, щоб не був знищений закон, я прошу вас підтримати цю пропозицію, і я вважаю, це буде дуже важлива підтримка українських дипломатів. Я теж йду на компроміс заради того, щоб зберегти закон, який ви готували багато років. І таким чином, колеги, ми переходимо до голосування, і я прошу всіх зайняти свої місця. Я продовжу на 15 хвилин, це моє право як Голови Верховної Ради України. Я прошу всіх зайняти робочі місця, я прошу всіх максимально змобілізуватись. Колеги, щоб потім ми не вертались, я прошу голів фракцій пропильнувати зараз, щоб всі були на робочих місцях. І прошу секретаріат повідомити, щоб всі зайшли в зал. Отже… ні, ця форма не передбачає, тільки виступи. Таким чином я першим ставлю на голосування пропозицію про підтримку, про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону 7322 "Про дипломатичну службу" з пропозиціями Президента України. Прошу проголосувати, прошу підтримати, щоб ми зберегли закон. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати, з пропозиціями Президента.

і продовжили ранкове засідання до його розгляду. Я поставлю цю пропозицію на голосування, а зал визначиться. Отже, уряд України, Прем'єр-міністр звертається з проханням, щоб ми продовжили ранкове засідання до розгляду кадрового питання про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів України. Хто підтримує дану пропозицію: продовжити ранкове засідання до розгляду питання – прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Продовжити ранкове засідання. у залі) Я ще раз ставлю пропозицію продовжити ранкове засідання до питання розгляду кадрового питання про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів України. Хто підтримує, прошу проголосувати. Прошу голосувати. Голосуємо. За-240 Рішення прийняте. Колеги, я звертаюсь до вас з проханням підтримати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка. За скорочену процедуру. Я не буду повторювати по п'ять раз. Прошу голосувати. Рішення прийняте. І я надаю слово заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Сергію Івановичу Мельнику для доповіді, до 5 хвилин. Доброго дня, шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, запрошені. За дорученням Голови Верховної Ради Комітет з питань бюджету на засіданні 6 червня 2018 року розглянув урядовий проект Постанови 8433 з поданням Прем'єр-міністра щодо звільнення Олександра Олександровича з посади міністра фінансів. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначення і звільнення членів уряду належить до повноважень Верховної Ради України. Керуючись зазначеним конституційним положенням, за наслідками розгляду комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Постанови Верховної Ради 8433, внесений Кабінетом Міністрів України. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую вам. Колеги, хочу вас інформувати, що згідно Регламенту надається слово і міністру. Він прибуде буквально за 5-7 хвилин в зал, я з ним щойно говорив. Поки він прибуде в зал, ми робимо обговорення. А потім я йому надам необхідне слово 5 хвилин. Прошу провести запис. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Прошу проголосувати. Це виступи від фракцій, будь ласка.

Політичні розборки – це те, що ми зараз розглядаємо в цьому залі. А поки Прем'єр-міністр з міністром фінансів "перетягують канати" і ділять повноваження і впливи над Державною фіскальною службою, яка сьогодні об'єднує і податкову, і митницю, ключові реформи в Україні пробуксовують і провалені. Це і реформа ДФС, це і реформа митниці, це реформа ЖКГ. Ми бачимо зараз всі підстави для зриву медичної реформи. Нам уряд так і не дав відповідь на питання, за рахунок чого і як він буде віддавати борги і в цьому, і в наступному році. Ми сьогодні не знаємо, які уряд нам пропонує точки зростання. А в цей час на митниці керують кримінальні авторитети, клани, місцеві феодали, керує, хто завгодно, в нас немає сьогодні митниці, в нас немає сьогодні голови ДФС, в нас немає сьогодні навіть голови, який відповідає за митний напрямок. Безвідповідальна безгосподарність - це результат роботи уряду у сфері податкової, митної і бюджетної політики. Це претензії і до міністра фінансів, і до Прем'єр-міністра. Через схеми на митниці наш бюджет втрачає мінімум, за самими скромними оцінками, від 75 до 100 мільярдів гривень щороку. виявлено за 17-й рік розкрадань і ухилень тільки на півтора мільярди, а до бюджету стягнуто 30 мільйонів. Оце ціна роботи уряду по податковій і митній політиці. Ви сьогодні хочете відправити у відставку міністра фінансів? Не вийде, Володимире Борисовичу. Ви… не вийде у вас списати всю відповідальність і повісити всіх собак на нього. Ви нам 2 роки назад обіцяли показати, як керувати країною. Тому ідіть і працюйте обоє, а не здатні - йдіть у відставку всі. Будь ласка, наступний виступ. Олег Ляшко і його фракція. Шановний пане Прем'єр-міністр, від імені мільйонів українців, які шукають щастя на чужинах, замість того щоб заробляти, жити в рідній країні, я звертаюсь до вас з дуже простими питаннями: який план уряду по подоланню бідності? Як ви збираєтесь зупиняти масову трудову міграцію? Де ваша програма дій по відновленню промисловості, тваринництва, агропереробки? Коли ви піднімете мільйонам українців зарплати? Коли ви перерахуєте мільйонам українців, зокрема колишнім колгоспникам, пенсії? Коли ви наведете лад на митниці, щоб не було контрабанди? Коли ви запропонуєте суспільству, країні, громадянам політику, яка їм дасть впевненість в завтрашньому Що ви можете сказати для молоді, 56 відсотків хоче виїхати за кордон? Тому що з цією політикою, яку проводить влада, вони не бачать майбутнього. Що ви можете сказати для онкохворих 1,5 мільйона українців? Представник вашого уряду кажу, що їх не треба лікувати, бо вони все одно помруть. Що ви можете сказати багатодітним сім'ям і молодим хлопцям і дівчатам, які бояться народжувати дітей, бо їм немає де жити, де заробляти і за що купити пачку памперсів? Володимире Борисовичу, що ви можете сказати сам собі, своїй совісті, своєму серцю, своїй сім'ї, своїм чудовим батькам, які вас вивчили, зробили з вас людину. Вам Господь дав шанс. Як ви як Прем'єр реалізовуєте цей шанс, щоб зробити кращою країну для всіх українців? Будь ласка, до слова запрошується Максим Бурбак, голова фракція "Народний фронт". Прошу вас, пане Максиме. Шановні колеги, фракція "Народного фронту" буде підтримувати подання Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, тому що це цілком логічно, це його право, тому що у своїй роботі він повинен опиратися на команду, яка підтримує його. І жодні чвари не повинні порушувати єдність і моноліт цієї команди. Міністри "Народного фронту" є дійсними і гідними членами цієї команди, тому що коаліційний уряд повинен продовжувати ті реформи, які були розпочаті в 14-му році урядом Арсенія Яценюка. Я хочу нагадати 14-й рік, Володимире Борисовичу, коли ми були разом з вами в першому уряді Арсенія Яценюка і були єдиною монолітною командою, яка приймала важливі рішення, які відгорнули нашу державу від економічного дефолту і від поразки відразі агресора. Я хотів би зараз звернутися до міністра і спитати. Я пам'ятаю, що в 16-му році, коли було прийняте єдине правильне, відповідальне політичне рішення державного мужа щодо передачі влади, і "Народний фронт" не вийшов з коаліції, то на єдиному казначейському рахунку було 100 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, а чому зараз 20, чи менше? Я хочу сказати як депутат-мажоритарник, який підтримував з багатьма депутатами експеримент, який було впроваджено в 15-му році, коли 50 відсотків від понаднадпланових надходжень від митниці, а тобто від боротьби з контрабандою, лишалися в областях на будівництво і ремонт доріг, то чому в цьому році грошей немає? Бо підняли план - і вони не можуть виконувати, жодної копійки не йде на перевиконання, і дороги не ремонтуються, лише з спецфонду. І таких питань у нашої фракції дуже багато. Тому, ще раз повторюю, ми будемо підтримувати подання Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ми будемо підтримувати ініціативу наших колег по коаліції "Блоку Петра Порошенка" і будемо голосувати "за". Дякуємо за ваш виступ. І, будь ласка, наступний виступаючий - від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін. Прошу вас, пане Сергію. Особисто я і мій колега Олександр Леонідович Сугоняко, і інші мої колеги будуть підтримувати цю відставку. Ми вважаємо, що є аморальним і злочинним перебування на посаді ключового міністерства, голови ключового міністерства міністра, який, офіційно дивлячись в очі десяткам мільйонам українців, заявляє про те, що підняття мінімальної зарплатні неприпустиме. Який обрікає на животіння злидні простих пересічних наших з вами співвітчизників, тих людей, які збудували ці фабрики, які збудували ці заводи і за рахунок чиїх низьких зарплат сьогодні ще ледве животіє, ледве існує наша держава. Ми вважаємо абсолютно неприпустимим подальше перебування на посаді міністра фінансів людини, який заявляє про те, що держава не має можливості підняти розмір пенсій для наших пенсіонерів, для десятків мільйонів наших співвітчизників. Дивлячись на те, як живуть сьогодні пенсіонери у Польщі, як живуть сьогодні пенсіонери в Румунії і інших країнах, зокрема пострадянських державах, які мають вдвічі-втричі більшу пенсію, і як живуть наші пенсіонери, ми не маємо права говорити про те, що у державі немає грошей на те, щоб підняти пенсії для наших пенсіонерів. Неприпустимим є мовчання міністра фінансів, коли керівництво "Нафтогазу України", ще не отримавши всіх преференцій, не отримавши всіх грошей, робить собі неймовірні подарунки на десятки мільйонів євро. Неприпустимим є багатомільйонні заробітні платні керівників державних підприємств. І при цьому, при всьому, наші пенсіонери отримують мізер, наші робітники отримують мізер, не перераховуються пенсії військовим пенсіонерам. Ми - за двома руками, за відставку такого міністра фінансів. І закликаємо змінити курс уряду і добиватися підвищення пенсій, підвищення зарплат. Дякую вам. Зараз від "Батьківщини". Чи не буде виступу від "Батьківщини"? Сергій Соболєв, будь ласка. Шановні колеги! Шановний Прем'єр-міністр! Ще при призначенні уряду нас здивувала ситуація, коли в одному уряді зібралися радники Януковича, якого питання ми зараз розглядаємо, який радив Януковичу, як виводити країну з кризи, і до чого він довів, ми бачили це при Януковичу. Далі він вирішив радити цьому уряду. Скільки разів ви тут бачили міністра фінансів, коли розглядались найважливіші питання цієї країни? Але ж в цьому уряді працюють і інші - ті, хто радили Колобову. Скільки ви будете їх терпіти в цьому уряді?! Скільки і далі цей уряд буде складатися з тих, хто пройшов Майдан, і тих, хто працював у Януковича?! Наша фракція прийняла рішення голосувати за відставку міністра фінансів, інших питань тут не може бути. Але наша пропозиція - негайно розпочати перегляд цілого ряду інших кандидатів, які, на жаль, представляють уряд України. Дякую вам. Від фракції "Опозиційний блок" Скорик. А потім "Відродження", по величині фракцій. Скорик, а потім - Бондар. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановний український народе, шановний пане Прем'єр-міністр! Сьогодні відбувається черговий приклад тому що, виносячи сьогодні в зал питання щодо голосування щодо міністра пана Данилюка, на жаль, Прем'єр-міністр забув, що є аналогічне подання від народних депутатів стосовно колеги пана Данилюка пані Супрун. І в цьому плані Прем'єр-міністр нічого не робить для того, щоб дослухатися до народу України і до більшості в цьому залі. Результати роботи діючого міністра фінансів можна оцінити дуже коротко, буквально декількома цифрами. При заявленій інфляції на цей рік близько 7 відсотків за перший квартал інфляція становила 13,8 Всі питання стосовно дохідної частини бюджету за… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. 30 секунд додайте, будь ласка. СКОРИК М.Л. Я прошу, вибачте, я думав, що в мене дві хвилини. Пропоную, колеги, проголосувати за відставку пана Данилюка і дуже сподіваюся, що це буде перша ластівка і за нею піде пан Гройсман, пані Супрун і вся діюча влада. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від групи "Відродження" до слова запрошується Віктор Бондар. Дякую. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги! Безумовно, я радію тому, що нарешті влада почала слухати те, що ми говоримо трішки швидше, ніж Якщо три роки назад ми казали про проблему Гонтаревої, що вона розвалює банківську систему і люди не зможуть отримати свої вклади, то влада почула через два роки, по інших міністрах через рік, півтора і так далі, нарешті почали слухати раніше. Ми говоримо неодноразово, вже півроку, про те, що фінансово-економічний блок провалений і проблема не тільки в міністрі, проблема в системному підході самого уряду. Ви набираєтесь кредитів і не даєте відповідь на що ви їх витрачаєте, у вас нема збалансованої політики по реформі податкової і митної служби. Як була там корупція, схеми, так воно все і позалишалося. Ми за чотири роки від двох урядів побачили чотири концепції реформи податкової служби і митної системи. підсумку скасовували їх, міняли, переміняли, позвільняли людей, а й схеми, як були, так і працюють. І, більше того, міністра відрізали від Державної фіскальної служби. Ви заплутались, у вас права рука не знає, що робить ліва… ви доходи не зводите з видатками бюджету, у вас не збалансоване все, і робите заручниками міністрів і так далі. А міністри роблять заручниками уряд, а потім заблукали, і самі не знаєте, що ви робите у Немає стратегії розвитку, немає нової економічної політики, немає відродження промисловості, енергетики, транспорту і наведення ладу у фіскальній службі, податкова і митна. От там доходи бюджету і там зростання економіки, а не те, що ви сьогодні робите. Дякую вам. Від групи "Воля народу" до слова запрошується Володимир Литвин. Будь ласка, пане Володимире. шановні колеги, шановний Прем'єр-міністр України! Міністр фінансів у будь-якому уряді – це друга людина за посадою. Але я думаю, що нинішній міністр фінансів, поки що нинішній, він, по суті, є не міністром українського уряду, а міністром Міжнародного валютного фонду. Це по-перше. Я прочитав "плач міністра" про те, що він не торгує Україною, і що він демонструє свою принциповість і піде у відставку. Так я вам скажу, що ви вже Україну продали. Я вам нагадаю, звернення щодо субвенції, і які ваші відповіді були, недостойні міністра, причому підписував, як правило, заступник, а ви не хотіли спілкуватися з народними депутатами. Тому, я вважаю, сьогодні треба прийняти не просто відставку, а пунктом 2 дописати: звернутися до правоохоронних органів провести розслідування діяльності міністра фінансів, в тому числі його власних оборудок. І я вважаю, що це буде правильне рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. зараз… на початку не було розгляду міністра фінансів. Зараз він вже підійшов. І я надаю слово дня виступу міністру фінансів України Олександру Олександровичу Данилюку - до 5 хвилин. Колеги, після того – короткий виступ Прем'єр-міністра і голосування. Будь ласка. Шановні народні депутати, я хочу розділити свою промову на дві частини. Перша. Сьогодні, без сумніву, історичний день. Ми зробили крок до побудови сучасної, відповідальної та зрілої держави. Я вітаю вас з цим рішенням. А всіх українців вітаю з появою в країні нової структури, націленої на реальну боротьбу з корупцією. Дякую вам. Тепер переходжу до другої частини. Зараз ви будете голосувати щодо моєї відставки. Мені інкримінують те, що я виніс, як кажуть, "сор из избы". Вираз настільки нам не властивий, що в нього немає українського аналогу. Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов не в избу - я йшов розбудовувати ефективну, сучасну фінансову систему країни, я йшов боротися з корупцією, я йшов боротися з розбазарюванням державних коштів, я йшов створювати сучасну, ефективну службу фінансових розслідувань. З честю і гідністю я відстоював інтереси країни перед міжнародними партнерами. Написаний мною лист очевидний, він містить загальновідомі факти. Зокрема, більше року Державна фіскальна служба має напівлегітимного і повністю керованого керівника, тому реформа цього найважливішого органу не відбувається. Роботу ДФС пронизано корупцією і конфліктами інтересів. Призначення на посаду професіонала, до якого є довіра, неможливо в умовах, коли посада є предметом торгів між політичними силами. На жаль, ситуація, що склалася у ДФС, є типовою для всіх важливих органів в Україні. Це слабкість, заангажованість, корупція та невіра громадян. Скажіть, що тут неправда? Про це українці говорять на кухнях, про це ваші виборці сперечаються у соціальних мережах, про це, врешті-решт, ви говорите між собою в кулуарах. саме це дискредитує нашу країну в очах всього світу і робить нас слабкішими. Якщо ви не згодні з тим, що я озвучив, голосуйте за мою відставку. Немає людини – немає проблеми. Але в ХХІ столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють. Треба приймати державницькі рішення, а не керуватися підлітковими комплексами, що коштуватимуть державі мільярди. З моменту призначення міністром я постійно чув закиди в тім, що я є захисником інтересів міжнародних організацій. Ні! Я захищаю інтереси українців. Хочу нагадати, що в 13-му, 14-му роках люди вийшли на вулиці саме в той момент, коли держава відмовилась від європейського цивілізаційного вибору та співпраці з міжнародними інституціями. Я хочу вам нагадати, що саме завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми вистояли в 14-му і 15-му роках. І ще у мене для вас погана новина. Народ України набагато більше довіряє міжнародним інституціям, ніж нам з вами. Сьогодні я відповідально заявляю, що співпраця з міжнародними організаціями – це єдина альтернатива співробітництву з Росією. І так буде до тих пір, поки ми не створимо сильні незалежні органи влади і повернемо довіру до громадян. І кожен з вас це знає. З першого дня свого призначення я будував в країні професійний технократичний фінансовий блок, вільний від політичного тиску і календаря виборів. Це є критично необхідною умовою для виживання і успіху Саме так я розумію основу задачу міністра фінансів. Я не приймаю правила кругової поруки, я ламаю цю парадигму, яка є тягарем для розвитку нашої країни. Тому я звільнив керівника ДФС Романа Насірова. Хоча багато тих, зокрема і тих, хто сидять в цьому залі, відмовляли мене від цього і казали, що це порушує понятійний баланс. Саме тому я переконував вас в цій залі, (будь ласка, можна 2 хвилини), в цій залі не відновляти податкову міліцію. Ви мене тоді почули, я вам вдячний. Саме тому я вимагав реформування та скорочене фінансування Генеральної прокуратури. Щоб вивести бізнес та суспільство з постійного пресингу цього рудименту УРСР та джерела корупції. Саме тому Мінфін не побоявся взяти на себе лідерство в націоналізації "ПриватБанку"

Хоча ті, хто мав цим займатися разом зі мною, боязливо ховалися по кабінетах або відверто працювали на приватні інтереси. Саме тому я ініціював процес проти Коломойського в Лондонському суді, подавши позов про шахрайство. І тут знаходяться люди, які заважали всіма методами це зробити, а також пропонували мені домовитись. Ці самі люди перешкоджали нам у впровадженні системи автоматичного відшкодування ПДВ, яка нарешті запрацювала і назавжди покінчила з корупцією в ДАНИЛЮК О.О. 30 секунд. Саме за цим я йшов до Мінфіну, саме цим я завжди займався на роботі, і саме цим я буду займатися і надалі. І я закликаю вас розірвати кругову поруку, інакше Україна…

Почніть прямо зараз. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, до слова запрошується Прем’єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Через три хвилини буде голосування. Я прошу всіх депутатів зайти в зал і прошу Секретаріат Верховної Ради всіх запросити в зал. Шановний пане Голово Верховної Ради України, шановні колеги народні депутати! Я був би більше задоволений, коли б я міг говорити про значні успіхи міністра фінансів і міністерства, але я думаю, що щойно міністр дав абсолютно незрозумілу для мене по багатьом питанням інформацію. Якби вона була рік назад, півтора, я би зрозумів, що це є правда і крик душі. Але я так і не зрозумів його випад на засіданні уряду щодо провокування абсолютно емоційної непристойної поведінки. Це вам підтвердять всі міністри, які були присутні. Більше того, коли я після цієї наради в уряді прилетів в Брюссель вести перемовини надзвичайно важливі, мене зустрічав лист міністра фінансів, для мене взагалі незрозумілий і, на мій погляд, навіть неадекватний. Я запросив міністра і сказав йому, що проти держави діяти неможливо, і дав йому два тижні на те, щоби він виправив ситуацію і абсолютно об'єктивно підійшов до інформування наших міжнародних партнерів. Я думаю, що багато треба сказати слів "дякую" українському парламенту і команді заступників міністра фінансів, які працювали з вами кожного дня в комітетах, які опікувалися питаннями реформ, які робили якісно свою справу, ви їх знаєте. Я пам'ятаю ваші нарікання на рахунок Міністерства фінансів. завжди намагався уникати будь-яких конфліктів і, можливо, прикривати певні недопрацювання. Я прошу сьогодні вас як керівник українського уряду підтримати моє подання і задовольнити моє подання про відставку міністра фінансів України. Там сильна команда, ми будемо нормально, якісно далі працювати, Україна буде сильнішою. У нас є план, і ми його реалізуємо. А мені зараз дуже шкода, що міністр фінансів навіть не зрозумів причини мого подання до українського парламенту. Всі винні, тільки не він. Але, на превеликий жаль, це не так, і у цієї позиції немає майбутнього, у тому числі і політичного. Дякую. І прошу вас підтримати моє подання. прошу усіх зайняти свої місця. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови № 8433 про звільнення Данилюка Олександра Олександровича з посади міністра фінансів України. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги.

Рішення прийняте. Колеги, таким чином, ми завершили розгляд даного питання. Постанова прийнята. Але наша робота після перерви не затягується. О 16-й годині ми перейдемо до проекту Постанови про підтримку Сущенка. Тому я прошу всіх о 16 годині прибути в зал. Ми провели напружене, але дуже плідне ранкове засідання. зараз я закриваю ранкове засідання Верховної Ради України. О 16 годині чекаю всіх у залі. Дякую.